tähtsusega riikliku küsimuse üks ettekandjatest on muutunud, Arno Kolgi asemel teeb ettekande Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Martin Helme.

Esimene päevakorrapunkt on siis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Majandus kriisist välja!" arutelu. Ma palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli metsa‑ ja puidutööstuse liidu juhatuse esimehe Jaano Haidla. Palun teid siia,

maksutulu on peaaegu 800 miljonit ja ta annab tööd 58 000 inimesele, nii otseselt kui ka kaudselt.

Võib-olla veel olulisi numbreid. Ühele tihumeetrile puidule anname lisandväärtust 265 eurot.

Metsa‑ ja puidutööstus on automatiseeritud ja digitaliseeritud ning pigem suunanäitaja ülejäänud tööstusharudele või majandusele.

teine on puidu väärindamine, just kohapealne väärindamine, ja kolmas puudutab andmeid. Jälle, et panna puidutööstus kuidagi konteksti, ütlen, et töötleva tööstuse osatähtsus meie majanduses on 15%

Aga mis sellel pildil just meie meelest on valesti või mis häirib ja mis ei lase puidutööstusel kas areneda või investeerida? Meil sai küll tööstuse arengukava hiljuti vastu võetud ja ma arvan, et see on hästi positiivne. Aga arengukava iseenesest on ainult dokument, arengukavale peaks järgnema tegevuskava ja tegevuskavas [peaksid

Nendest kumbki ei vastuta puidutööstuse eest. Ehk küsimus on, milline on meie tööstusstrateegia üldse, sealhulgas puidutööstuse strateegia või pikaajaline plaan või nägemus, kuhu see tööstusharu peaks liikuma. Puidutööstus on meie kohalik tööstusharu, mis tarbib ka kohalikku toorainet. Seesama tooraine tuleb meil iseenda, meie oma metsadest nii-öelda, Eesti metsadest. See on

Meie oleme jõudnud tasemele, et kaitstavaid metsi on 30% ja majandatavaid metsi on 70%. Siit tekib küsimus, mille poole me siis teel oleme. Tööstusharuna on meil raske aru saada, kas tulevikus on see proportsioon niimoodi, et majandatavaid metsi on 30% ja kaitstavaid 70%. See tundub kuidagi selles suunas minevat. Millised on pidurdusmehhanismid? Kas keegi on teinud arvutusi, milline on selle mõju majandusele, sotsiaalmajandusele? Meile tundub, et ei ole

Nii et siin on väga suur mõttekoht. Kui me tahame hoida puidutööstust, siis peab puidutööstusel olema ka sisend. See sisend tuleb meie oma metsadest.

Mingi osa aastast on märg [aeg], kui ressursi kättesaadavus on nagunii raske ja metsa ei majandata. Aga me oleme lisaks leidnud, et maailmas ainukestena peaksime me pidama linnurahu. Ma arvan, et see on tore algatus. Tundub, et linnud pesitsevad Eestis ja Lätis ning mujal nad hästi ei pesitse. Ju see siis nii on. Aga need on meie valikud ja valikuid me teeme ise.Puidu väärindamisest. Puidu väärindamisega on selline lugu, et me peaksime kogu selle puidu, mis meil tekib, Eestis ise ära väärindama.

Tööstust siin luua on ääretult raske, kui siit käivad üle tõmbetuuled. Millised võiksid olla lahendused? Olen palju kuulnud nii-öelda riigivalitsejate suust, et väärindame rohkem, hakkame väärindama. Ma arvan, et eeskujuks võiks siin olla RMK. Me müüme kuskil 20% RMK ümarpuust väärindamata välja. Kas me tõesti peame nii tegema

metsa‑ ja puidutööstusele kindlustunnet ja investeerimisjulgust, kui me eestimaise puidu saame väärindatud Eestis, vähemalt selle osa, mis tekib riigisektoris. Andmed korda. Andmetega on selline lugu, et pahatihti me kuuleme, kas

Seega, meil on täna kolm põhifookust. See tööstusharu peab saama investeerimiskindluse ehk peab olema teada, [milline] on ressursi saadavus, kui palju on majandatavaid metsi, kui palju on kaitsealuseid metsi ja mitte ainult täna, vaid ka pikas tulevikus. Me peaksime oma puidu väärindama Eestis, andma siin sellele lisandväärtuse, ja tegema andmed korda. Tänan! Väga suur tänu teile teie ettekande eest! Aitäh teile! Teile on ka küsimusi. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud esineja! Mul on selline üldine küsimus: mida te arvate, kuidas maksude tõus ja riigi kulude kärpimine võivad mõjutada tööstuse arengut ja majanduskasvu?

Meid ümbritsevad Venemaa ja Valgevene, kust ajalooliselt toodi Baltikumi umbes 6 miljonit tihumeetrit igasugust puidulist produkti.

teemadega me oleme üksi. Me asume Baltikumis ja saame kasutada ainult seda ressurssi, mis meil kohapeal on. Sellele ressursile ei pretendeeri mitte ainult meie, vaid ka Skandinaavia suurkontsernid, kes viivad siit selle materjali vägisi välja. Nii et varem, ütleme, enne sõda, oli situatsioon selline, et me olime voodis ja tekk oli üle meie, ühel pool meid oli Skandinaavia, teisel pool olid Venemaa ja Valgevene, ning kui käis niisugune teki sikutamine, siis me olime mõnusalt teki all.

palun! Urmas Kruuse, palun! Aitäh! Tänud selle ettekande eest! Teie ettekannet kuulates joonistus selgelt välja see, et mida väiksem on lisandväärtus, mis kohapeal luuakse, seda suurem on surve lihtsalt toorme ekspordiks. Või vähemalt jääb selline mulje, ka lähtuvalt sellest, et Vene ja Valgevene puit on olnud meile päris heaks eksporditoeks lähtuvalt oma hinnast ja selle tõttu ka konkurentsivõimest.

Aitäh küsimuse eest! Ma arvan, et sellel küsimusel on justkui kaks poolt, üks pool on ekspordipool ja teine on sisendipool. Ma tööstusharu juhina ei kardaks seda ekspordipoolt, me oleme sellega aastakümneid See ei ole olnud probleemiks. Kui eksporditurud aeg-ajalt kõiguvad, siis küll me tööstusena sellega hakkama saame.Tänane põhiprobleem on ikkagi selles, et meie sisendid võrreldes naabrite sisenditega 20–30% kallimad. Sisendi all pean ma silmas just sedasama puitu. Nagu ma siin slaididel välja tõin, siis tööstusharu ise on väga automatiseeritud, väga digitaliseeritud, sellist hinnavahet me siit protsessist välja ei digitaliseeri ega automatiseeri. Ehk kui me selle paarikümne või kolmekümne protsendi võrra kallima toorainega jõuame lõppturule, oleme me seal viimaste seas, kelle käest osta, sest meie hinnatase on lihtsalt kõrgem. Seetõttu ei ole meil ka turgu. Kuigi turg ise on ju alati olemas ei saa öelda, et turgu ei ole, turg on olemas. Küsimus on selles, kas selliste sisendite jaoks, mis meil nüüd on, ka turgu leidub. Nende jaoks ei leidu. Neid sisendeid, nagu ma eelnevalt kirjeldasin, mõjutavad Skandinaavia suurettevõtted, kes meie sadamates võib-olla sedasama toorainet, mida nad kodumaal tarbivad hinnaga x, ostavad siit hinnaga x korda 1,3 või x korda 1,5. 1,5. Me oleme justkui nende tagatasku. Me oleme osutunud nüüd nende tagataskuks, eks ole. Kuidas sellest situatsioonist välja tulla? Võib-olla ainult nii, et me oleme niivõrd targad ja nutikad,

Iga tihumeeter, mis ilma väärindamata sadamast välja läheb, võib tuua 20, 30, 40 eurot tulu. See vahe on väga suur, aga meil on väga raske seda vahet mõjutada.

küsimus puudutabki rohkem, võib öelda, tänase valitsuskoalitsiooni ning teie ja teie valdkonna ettevõtete vahelist suhtlust. Opositsioonis on meil väga lihtne öelda,

küsin teilt: kui heaks te hindate praegu valitsuskoalitsiooni valmisolekut nii teie ja teie valdkonna ettevõtete kui ka alaliitudega suhelda ja ettepanekuid arvesse võtta? Kuivõrd on koalitsioon üldse aru saanud sellest, et me oleme juba poolteist aastat majanduskriisis ja tuleks tegeleda Eesti ettevõtete konkurentsivõime tõstmisega? Aitäh! Aitäh! Ma arvan, et see küsimus puudutas minu ettekande esimest punkti. Küsime kõik iseendalt, kus see puidutööstus meil riiklikes struktuurides üldse esindatud on.

Majandusministeeriumi huvi võiks olla see, et meil oleks tööstusharu, millel oleks toorainebaas. Seal kuskil on mõistlik piir ja seal taga on arvutused, miks see piir on seal, miks seda ressurssi on vaja just nii palju, mitte vähem. Aga täna, ma arvan, ei ole kellelgi neid arvutusi laua peal. Kust need siis tulema peaksid? Mart Maastik, palun!

Aga kogu aeg on vastandumine: [ühel pool on] Tartu Ülikooli ökoloogid ja teisel pool on maaülikooli teadlased. Kuidas teie suhtute sellesse, kuidas saaks selle asja väga loogiliselt ja õigesti korda?

Kuidas selleni jõuda? Ma arvan, et kindlasti on palju digiinimesi, kes teavad digilahendusi, kuidas selleni jõuda, kas selleks on vaja satelliite, droone, eks mis süsteeme on vaja, et kaardistada ära see Eestimaa pind, mis iseenesest on ju väike. Kindlasti on palju metsateadlasi, kes oskavad sellele pildile teha taha ka arvutused ja tulla välja teaduslikult põhjendatud arvutustega, mis sellel pildil näha on ja kui palju see pilt [kajastab

ja olema huvitatud, et see töögrupp jõuaks lahenduseni ja see lahenduskäik oleks kõigile arusaadav, ei oleks kahtepidi mõistetav ja oleks ka kasutatav. Ma arvan, et tuleb teha algust. Andre Hanimägi, palun! Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja, aitäh selle lühikese, aga väga konkreetse ja selge ettekande eest! See, et me peaksime [puitu] võimalikult palju iseenda riigis väärindama, on täiesti selge. Igas sektoris kehtib seesama loogika, et mida rohkem sa siin väärindad, seda kasulikum meile kõigile. Aga see RMK poliitika ja kogu see kemplus on kestnud jube pikalt.

Eestist veetakse välja ümarpuud, mida võib nimetada üld[väljendiga] "tehnoloogiline puu". See, kas see ümarpuu on mõeldud paberitööstuse jaoks, plaaditööstuse jaoks, energiatööstuse jaoks, oleneb sellest hankijast, kes meie värava taha tuleb.

Meie jaoks see väike osa, mis välja läheb, tähendab aga juba kõike. See tähendabki, et sisendhinnad on oluliselt kõrgemad kui ümbritsevatel konkurentidel. Miks RMK seda [puitu] otse välja viib? See on rohkem küsimus RMK juhtidele ja nõukogule, et miks me seda teeme, miks me loome tingimused, mille tõttu me seda ressurssi justkui kodumaal ei saa kasutada, aga eksportida saame. Siin on hea näide Läti. Läti Läti riigimets ei müü oma tehnoloogilist puitu otse eksportööridele.

naabritega tuleb sammu pidada. Me peame olema sama konkurentsivõimelised kui naabrid. Kui meie keskkond on kehvem, siis näiteks Eesti investeeringud kolivad Lätti. Miks neid teha Eestis,

Kuulasin [teid] ja vaatasin teie tabelit, kus oli kirjas kolm päästvat põhipunkti. Nendest viimane oli andmete punkt. Mina muidugi paigutaks ta esimeseks, sellepärast et ei saa ju näiteks rätsepaülikonda õmmelda, kui sa ei tea,

tahtnud ega soovinud seda sektorit aidata ega toetada. Kas mu järeldused on õiged? Aitäh küsimuse eest! Jah, piirangud algasid varem kui sõda. Ka

see sellisel määral, nagu me seda teeme, ja sellisel moel, nagu me seda teeme, on õigustatud. Kui see on õigustatud, siis peaks jälle tekkima küsimus, kus on tasakaalupunkt. Ma ei näe, et sellel looduskaitseveduril oleks pidureid. Ta põrutab edasi ehk situatsioon kindlasti ei parane, vaid pigem halveneb.

põllule, aknatööstused – kõik-kõik-kõik laguneb laiali. Sellist lainet meie edukaimas tööstusharus ei ole mina varem mitte näinudki.

Nüüd ongi küsimus, kas riik on teinud midagi majandusharu aitamiseks olukorras, kus on langus, kas või RMK kaudu, kelle [metsast] see 20% väärindamata puitu välja viiakse. Kas on ettepanekuid riigile valdkonna aitamiseks? Aitäh küsimuse eest! Ma arvan, et minu ettepanekud on kõik minu slaididel. Need on kolm väga suurt ettepanekut ja need on justkui põhja pandavad kivid ka. Loomulikult on tööstusharul kui sellisel väga palju teisi, ka väiksemaid küsimusi, millega me igapäevaselt peame tegelema, aga miski peab ikkagi toetuma vundamendile. Vundament tekib sellest, et et on esindatus, on vara, millest midagi valmistada, me hoiame materjali siin ja teeme andmed korda. Need on kolm asja ja need on, ma arvan, vägagi apoliitilised asjad. Nende kordategemine peaks olema väga lihtne. Nii et võtkem siis ennast kokku, tehkem need korda. Aitäh

jõuda selleni, et teha siia puidu keemilise väärindamise tööstus, aga mingil põhjusel pole see käima läinud. Võib-olla te oskate selgitada, mis selle taga on, kas seal taga võib ka skandinaavlaste kõrvu näha. Teine küsimus on see,

Jah, ma ütlen niimoodi, et me suurusjärgus 2–3 miljonit tihumeetrit tõesti veame ju ilma väärindamata välja. Samas me peame mõtlema selle peale, et ega need välismõjud ei jää olemata. Isegi kui meil on tehas, mis selle 2–3 miljonit ära kasutab, siis välismõjud jäävad ikka. ikka. Investorid ei saa kaitsta oma investeeringut, teadmata, kas see ressurss jääb sellises pingelises konkurentsis

investorina olema targad. Loomulikult tuleb puitu väärindada. Aga me peame olema nutikad, me peame olema võib-olla nutikamad kui siiamaani teised väärindajad Skandinaavias on olnud. Seda nutikust, ma arvan, seda eestlaslikku nutikust meil on, aga see kõik eeldab investeerimiskindlust.

ressursikindlust taha. See on nagu punkt number üks, mille puhul üldse saab investeeringust kui sellisest rääkida. Ma just tõin näite, et pigem läheb mõni selline investeering Lätti, kui et tuleb Eestisse.

Muidugi on selge, et probleem on tarneahelad, materjal ja kõik see, sellest on palju räägitud-kirjutatud. Minu küsimus puudutab pigem seda, kui palju on metsa‑ ja puidutööstuse

Kui vaadata konkurentsivõimet, siis mina hindaksin seda [selle põhjal], et Eesti valitsus eelmine aasta, kui see hirmus hüpe toimus, ei teinud hinnatõusu ennetamiseks mitte midagi, küll aga tegid teised riigid ümberringi. Kuidas see teie konkurentsivõimele mõjus? Jaa, energia on teine suur sisend kogukuluahelas. [Esimene] on tooraine. Toorainele ju tegelikult oma kalliduselt järgneb Eestis energia. Jälle, võrreldes naabritega oleme siin halvemas seisus, meie energiahinnad on kallimad. Ega lühiajalisi lahendusi ei olegi. Me võime ju rääkida, et on vaja siin kuidagi toetustega katta, aga see on selline

jälle, see tuleb kõik sealt –, et kellelgi peaks olema pikk plaan just Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Aga ma võin selle pika plaani ka siit välja hõigata. Eesti Eesti puidutööstused on oma olemuselt üsna suured ja nende ümber on ka muid tööstusi ehk need tööstused moodustavad justkui mingi klastri.

eest. Võib-olla ei olegi teie õige adressaat, kelle käest küsida, aga siiski küsin, kelle vastutusvaldkonda kuulub meil turbatootmine. Kas see on ka osa teie valdkonnast või kui ei, siis kuhu ta kuulub? Siin valdkonnas on ka suured probleemid, sest väliskapital kontrollib meil kõike, toorturvas läheb lihtsalt Lääne-Euroopasse mullaks, osa turbast jääb üldse rakendamata.

Kas teil on mingisuguseid ettepanekuid, kuidas selliseid asju riikliku sekkumise kaudu ära hoida? Siin on küll koht, kus minu arvates peaks riik täitma oma põhilist funktsiooni kaitsta omaenda ettevõtlust sellise otseselt vaenuliku – ma ei tea, nimetagem seda dumpinguks või millekski muuks – tegevuse eest. On teil mingi selgesõnaline ettepanek, mida valitsus saaks teha, et seda olukorda selgelt leevendada? Aitäh!

seda ressurssi ikkagi siseriiklikult kaitsta ja siin hoida. Need korraldused on olemas. Nagu ma näitena tõin, Läti on sellega väga hästi hakkama saanud. Läti riigimetsast ei lähe puit väärindamata otse eksportöörile. See käib enne mitmest instantsist läbi, eks ole. Kui kodumaine klaas on pilgeni täis ja ajab üle, siis see läheb välja. Meil on nii, et klaas on tühi, pudel on täis, aga juua ikka ei saa. Aitäh!

Jaa, aitäh! Eks siin on kaks pilti, eks ole. Üks pilt on selline, et kui me ühtegi sammu ette ei võta ja Kliimaministeerium teeb oma käigud lõpuni, siis me võime rahulikult minna minna matkale ja kuulata linnulaulu, kutsuda siia turiste, vaadata, kui palju me neilt raha saame ja kas see raha siis katab ära selle väärtuse, mille me siin tööstusega oleme loonud, või ei kata. Ehk meist saab võib-olla Costa Rica taoline riik, kes võib külalisi rõõmustada oma rahvusparkidega üle maa. Teine tee on muidugi see, et me leiame selle tasakaalu,

Aga ma ei ole nõus sellega, et ta neid looduse piire justkui [laiendab] ja majandatavat osa nii-öelda vähendab ja siis ütleb, et me peame sinna piiridesse mahtuma. Siis me sinna ei mahu. Aga kui need piirid on mõistlikud, siis mina näen, et 10 aasta pärast me oleme siin väga nutikalt oma

on meil keemiline väärindamine juba sellel tasemel, et me tõesti toodame maailmatasemel suhkruid, ligniine, millest tehakse selliseid tooteid, mida praegu Ma arvan, et me oleme selle püramiidi tipus, sest see teadmine on siin olemas. Kui me seda teadmist ei lase raisku ja ei hajuta seda ära, nii-öelda metsa seenele, siis ma usun, et me oleme edukad. Mart

See on väga kõnekas. Neid tegelikult see ei huvita, absoluutselt ei huvita. See on ikka täielik tragöödia. Aga küsimus on mul järgmine. Meil räägitakse tohutult palju alternatiivsest energiatootmisest ja püstitatakse riigi toetusega igasuguseid päikeseparke ja tuuleparke ja meretuuleparke.

Aitäh! Kas mul on veel aega vastata? Palun vastake! Meretuuleparkidega me kindlasti ei suuda võistelda, sinna me oma istikuid panna ei saa, aga mis maismaad puudutab, siis iseenesest me nende parkidega justkui ei konkureeri. Nende tasuvusarvutused on nende enda tehtud, seal ma kaasa ei räägi. Aga

Kas need päikesepargid peavad asuma meil niimoodi, et lausa kole on vaadata? Seal tuleb küll kindlasti midagi ette võtta. Sinna võiks kartuli või metsa [kasvama] panna, mis iganes on majandusele või ühiskonnale vajalikum.

Teie aeg on 20 minutit. Selge. Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Tänase arutelu üks eesmärkidest on ära kaardistada, mis meie majandusel häda on ja kuidas sellest [hädast]

igas probleemolukorras on klassikaline küsida, kes on süüdi ja mida teha. Me teame muidugi Eesti liberaalse progressiivse peavoolu vastust: kõiges on alati süüdi EKRE. Küllap me kõik oletame, et EKRE toetajate hulgas on esimene vastus, et süüdi on Kaja Kallas ja Reformierakond. See on kindlasti tõele lähemal.Aga

Juba pikki aastaid ei ole Eestil olnud normaalset majanduspoliitikat. Mul tekib vahel mulje, kui ma vaatan seda, mismoodi Eestit siin liberaalide juhtimisel valitsetakse, et meil on lapsikult õhinapõhine ja kilplaslik riigivalitsemise mudel. Paneme aga jälle mingi uut värvi lindikese rinda ja loobime loosungeid ja siis ongi mõneks ajaks hea soe tunne. Aga see ei aita meid.

minu hinnangul on niimoodi, et viimane normaalne aasta oli 2019. Jah, kindlasti oli see normaalne aasta ka sellepärast, et siis olid valimised, millele järgnes EKRE saamine valitsusse, aga tegelikult me teame, et 2020. aastal tuli koroona, 2021. aastal energiakriis ja 2022. aastal sõda. Need kõik omasid kindlasti väga suurt mõju nii meie majandusele kui ka ühiskondlikele meeleoludele laiemalt.

2020. aastal, kui tehti lisaeelarve, oli selle keskne eesmärk toetada Eesti ettevõtlust ja Eesti tööturgu. Jah, see tuli riigieelarve süveneva miinuse hinnaga, aga tulemuseks oli Eesti kõige kiirem taastumine koroonakriisist.

Aga selle jätame kõrvale. Selle põhimõju eelarvele oli loomulikult väga suur miinus, mis tuli meie maksumaksjate taskust

Aga kui me räägime suurest makromajanduslikust pildist, siis meil on madal tootlikkus. Teiseks, Eesti ettevõtluse, Eesti majanduse konkurentsivõime on viimastel aastatel katastroofiliselt vähenenud, ettevõtluse konkurentsivõime on langenud. Kolmandaks, meil on väike ja [vähenev] inimeste ostujõud. See puudutab konkreetselt nii majandust, suurt majanduspilti, kui ka igat üksikut inimest eraldi. Kui veel aastani 2020 inimeste reaalne ostujõud kasvas, 2020. aasta oli aasta, kui Eesti inimeste ostujõud kasvas ja hinnad langesid, siis alates 2021. aastast, sellest ajast, kui Kaja Kallas võimule tuli, on inimeste ostujõud igal aastal vähenenud. See tähendab, et inimesed on reaalselt vaesemaks jäänud, hoolimata sellest, kas neil on palk või pension tõusnud. Tootlikkust veab alla või tootlikkuse kasvu pidurdab mitu asja. Esiteks loomulikult suur avalik sektor. Avalik sektor ei tooda mitte midagi, avalik sektor kulutab seda ressurssi, mida erasektor toodab. See on sihukene suur tõde majanduses. Me kõik saame aru, et meil on vaja sõjaväge, me kõik saame aru, et meil on vaja õpetajaid, päästjaid, meil on vaja ka lihtsalt ministeeriumiametnikke ja kohaliku omavalitsuse ametnikke. Lihtsalt nii on vaja, ühiskond ilma nendeta ei tööta. Aga majanduslikus mõttes peaksid kõik aru saama ka sellest, et nad on puhas kulu. Nad ei teeni ise rikkust juurde mitte kuidagi. Meil on väga suur avalik sektor. Veelgi enam, kuigi avaliku sektori töötajate numbrid võrdluses muu Euroopaga ei ole teab mis hullud, siis see avalik sektor on meil väga raiskav. see on probleem, millega peaks tegelema ja millega vähemalt juttude järgi või sõnades tegelevad peaaegu kõik poliitilised jõud. Sellesama avaliku sektori üks suur koormakivi Eesti majanduse kaelas on see, et ta pidevalt suurendab bürokraatiat.

Me räägime siin päris ettevõtluse, suure ettevõtluse pidevast koormamisest ebamõistlike aruannetega, ebamõistlike investeerimiskohustustega, ebamõistlike

No ka sellel 500 töötajaga ettevõttel on 1000‑leheküljelise aruande täitmiseks vaja võtta tööle ei tea kui mitu inimest, osta ei tea mis arvutiprogrammid, palgata ei tea kui mitmeks tunniks advokaate, ei tea kui mitu tundi bürokraatidega kas mõnes ametis või ministeeriumis. See on tohutu töömaht, millel on taga tohutu kulu, aga millest kasu ei saada peaaegu mitte midagi. midagi. See bürokraatia vohab kogu aeg. Tuleb ka muidugi eraldi ära märkida, et suurem osa sellest bürokraatiast tuleb meile Brüsselist, aga asja teeb halvemaks meie enda avaliku sektori murdumatu instinkt igale asjale kolm vinti peale keerata.

ja kuritegelik jant, mis käib uue õlitehase ümber. Siis, kui raha oli odav, me tegime otsuse käivitada veel üks õlitehas Ida-Virumaal, mis annaks kõrgepalgalist tööd, tooks puhast eksporditulu, tohutuid maksutulusid Eesti riigile

näidake mulle investoreid, kes tulevad tegema suurt põhimõttelist investeeringut Eesti tööstusesse. Ükskõik, kas investor on välismaine või kodumaine, karjutakse ju näkku, et investeeringu vastu töötab kogu Eesti riik oma haldusaparaadiga. Ja ei teegi keegi enam sul investeeringut tootmisse.

teenib sulle juurde. See on investeering, mitte miski muu ei ole. Nii et meil on krooniliseks muutunud olukord, kus erasektor ei taha tootmisse investeerida, ja see on puhtalt riigi poliitika tagajärg.

põhimõtteliselt valesti, mille tagajärjeks oli 10 aastat vinduv kriis, tohutud negatiivsed sotsiaal-majanduslikud ja regionaalpoliitilised tagajärjed. Eesti majandus kaotas 10 aastat. Sama suurusjärguga viga tehti 2021. aasta sügisel, kui reageeriti valesti energiakriisile.

see sööb ära ettevõtete ja inimeste varud. See tekitab ettevõtetele palgasurvet, mis omakorda nõrgestab või hävitab meie ettevõtete konkurentsivõimet.

majanduse edenemise põhimootoritest, on jätkuvalt üks olulisemaid sambaid, mis meie majanduskasvu veab. Kui inimestel on raha, siis nad tarbivad teenuseid ja ostavad asju. Paljud nendest asjadest, mida nad ostavad, on kodumaal toodetud. See veab meie majandust, see omakorda veab palgakasvu, see omakorda veab maksukasvu. Nii et see, mis on tehtud viimastel aastatel meie inimeste ostujõuga, on olnud otsese negatiivse tagajärjega kogu meie majanduskasvule ja loomulikult ka eelarvele. Mida teha? See on see põhiküsimus. Kui me peame poliitilist debatti Eestit hävitava valitsusega, siis kogu aeg hüpatakse meile näkku: aga mis see teie plaan on, aga mis see teie plaan on? No on plaan, väga hea plaan on. Tuleb kohe alguses ära öelda, et jah, ma ka arvan, et eelarve miinus on probleem. Eriti praeguses intressikeskkonnas on eelarve miinus probleem, aga seda probleemi tuleb lahendada absoluutselt teistmoodi, kui tänane valitsus seda lahendab. Kõigepealt tuleb langetada makse. Igal juhul tuleb langetada makse, mitte neid tõsta, mitte hoida [praegusel tasemel], vaid langetada, ja just keskenduda tarbimismaksudele ehk sellele, et Eesti inimeste tegelikku ostujõudu parandada. Käibemaks ja aktsiisid esimeses järjekorras, mitte mingil juhul [ei ole vaja] mingeid automakse ja mingisuguseid kinnisvaramakse, mitte mingil juhul. Teiseks tuleb ära teha see, mida ammu oleks pidanud tegema, mille oleks kohe pidanud ära tegema, millest me kõik need kaks ja pool aastat oleme rääkinud: elektri hind alla. Elektri hind on puhtalt regulatiivse keskkonnaga kalliks aetud. Sellest räägib meile järgmine ettekanne. Aga elektri hind on võimalik alla tuua ja tuleb alla tuua. See annaks meie majandusele kohe tohutu hüppejõu. Kolmandaks tuleb vähendada bürokraatiat, oluliselt tuleb vähendada bürokraatiat. Seda tuleb loomulikult teha, aga mitte niipidi, et laseme siit ja sealt mõned ametnikud lahti. Need ametnikud saab lahti lasta pärast seda, kui nendelt ametnikelt on funktsioon ära võetud. Ei ole vaja neil seda tööd teha ja siis saab ka töökoha ära kaotada. Me räägime planeeringuseaduse muutmisest, mis muudab näiteks tee-ehituse, majade ehituse, aga ka tööstusobjektide ehituse kiiremaks ja selle tõttu ka odavamaks. Me räägime keskkonnaregulatsioonist, mis praegu liigub, noh, ülehelikiirusel täiesti vastuvõetamatus suunas.

Me räägime aruandlusest, 1000‑leheküljelised aruanded, mida tuleb esitada küll selle kohta, kui palju sa CO2oled kulutanud, küll selle kohta, kas sul asub ravimikarp kuskil korrusel. Ja lõivud. Eelmisel nädalal oli meil siin riigilõivude tõstmise, mitme riigilõivu tõstmise eelnõu. Jälle liigub valitsus täpselt vales suunas. Neid [lõive] tuleb vähendada ja mõne [sissenõudmine] üldse ära lõpetada. Neljandaks, riiklikud investeeringud, riiklikud investeeringud päris asjadesse.

suurejoonelistesse petuprojektidesse, nagu Rail Baltic või riiklikud riskifondid, mingid BaltCapid ja mis meil siin kõik on. Viiendaks toetada erasektori investeeringuid. Kõige rohkem saab neid toetada loomulikult selle kaudu, et sa lood normaalse poliitilise keskkonna või normaalse poliitilise õhkkonna, kus sa ei räägi sellest, kuidas kõik kohe-kohe tuleb ära lõpetada, kõik tuleb kinni panna ja siis me oleme õnnelikud. Loomulikult on siin olemas praktilised viisid. Normaalselt tuleb tööle saada see, mis vanasti oli KredEx, kus me põhimõtteliselt ilma raha välja käimata anname riiklike käenduste ja riiklike

taga. Kuuendaks – see on nüüd väga suur teema, ma ei jõua seda oma ettekandes käsitleda –, põhimõtteliselt tuleb selge sõnaga öelda, et meie ühiskond, meie riik kirjutab ennast välja kliimahüsteerikute hullumajast. Selle hullusega, selle jaburusega, selle loosungite peal seisva valede maailmaga me lihtsalt kaasa ei lähe.

tuntav ja märkimisväärne mõju, kui riik teeb suuri investeeringuid. Me kuuleme siin vahel selliseid hüüatusi, et kui me ei kehtesta Eestis tsensuuri, siis Euroopa Liit teeb meile trahvi.

bürokraatide sahtlist välja võetud loba. Reaalne trahv ähvardab meid näiteks selle eest, kui me aastaks 2030 ei ehita valmis neljarealisi maanteid, mille [ehitamiseks] me oleme muide juba

ei ole lihtsalt reaalne. Aga kui me anname omavalitsusele 2 miljonit ja ütleme, et tehke oma mingisugused avalikud hooned korda, remontige ära koolid, lasteaiad, raamatukogud, tehke see või teine teejupp korda, eks ole, siis nemad teevadki selle samal aastal ära. Ja jälle ei keerle see raha kuskil Tallinnas ühe ja teise ministeeriumi vahel, vaid ta on reaalses majanduses väljaspool Tallinna. Veel, mida me tegime ja mis mõjus äärmiselt positiivselt: andsin

Peaasi, et ettevõte jääb ellu ja inimestele jäävad töökohad alles, küll me pärast need maksuvõlad ka kätte saame. Aga kui ettevõte pankrotti aetakse, siis ei saa ka seda maksuvõlga kätte. Reaalne asi, mis väikestele ettevõtetele tõeliselt abiks oli.

On mõni tee valmis ehitatud, mõni sild, raudtee? On meil kiire internet valmis ehitatud? On meil uued koolimajad valmis? No muhvigi! Lihtsalt ongi raha ära söödud. Täpselt see, mida nad kõigile teistele ette heidavad, et nii ei tohi teha, jooksvaid kulusid ei tohi laenuga Aga mida me saanud oleme selle 5,8 miljardi eest? Me ei ole isegi veel õhutõrjet saanud. Kui see raha läheks reaalsesse majandusse, tööturu hoidmisse, ettevõtetesse, siis ta tuleks sealt ka tagasi.

Anti Poolamets, palun! Tänan, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Iga kord, kui Kaja Kallas siin puldis käib, siis ta püüab esineda suure visionäärina ja rääkida murrangust kogu tööstuslikus läänes, et nüüd tulebki see rohepööre ja kõik muutub. Täiesti uskumatu, milline pilt avaneb! Aga ta mõtleb võõraid mõtteid nagu alati. Tal ei ole ühtegi oma mõtet. Ja paraku kõik, mis numbrites kajastub, ütleb, et kogu aeg kukume, kogu aeg kukume, eriti alates energiakriisist. Nagu mingisugune liuglev Vene pomm kukume alla ja lõpuks plahvatame. Praegu on meil tööstustoodangu langus Euroopa suurim. Ma küsingi konkreetselt tööstustoodangu languse kohta: mida saaks teha? Andke head nõu Kaja Kallasele, kodumaist nõu, kuidas päästa mõnigi ettevõte, kas või puidutööstuse näitel. No mis puutub rohepöördesse, siis selle osaga ma olen nõus, et kõik muutub. Ainult et ilmselt radikaalselt erinev hinnang on see, kas [muutub] paremaks või halvemaks. Rohepööre on siiski täiesti üheselt uusmarksism, mis on suunatud eraomandi kaotamisele ja inimeste vabaduste piiramisele. nad väga enam ei varjagi seda. See on suur rikkuse ümberjagamise projekt. Meilt kõigilt võetakse ära ja antakse väikesele seltskonnale, kes on meist paremad.Aga mis puudutab töötlevat tööstust, siis muidugi, see on Eesti majanduse üks nurgakive. Kurb

nii konkreetsete administratiivsete otsustega, maksuotsustega kui ka retoorikaga. Selgelt saadetakse välja sõnum, et pange pood kinni.Meile energiakriisi tipus räägiti, et majandus kohaneb. Kohaneb, kohaneb. See kohanemine on see, et surnuaias on hea vaikne, seal on kõik kohanenud hästi vaikseks. See kohanemine lõpeb sellega, et mitte midagi ei ole. Minu meelest on Eesti majandus piisavalt väike.

energiaintensiivsete ettevõtete toetamiseks. Muidu oleks nad pannud uksed kinni. Nüüd me näeme, et nad räägivadki, et kohe-kohe panevad uksed kinni.Omal kinni. Omal ajal, eks ole, kui koroonakriis tuli, siis eriti valusalt sai pihta turismisektor. Eesti üks kõige suuremaid ettevõtteid Tallink vajas riigi abi, muidu oleks ta muutunud maksevõimetuks, ta oleks kopikate eest üles ostetud kas mingite skandinaavlaste poolt või Vene kapitali poolt. Põhimõtteliselt oleks meid jälle popsideks tehtud. Üks konkreetne ettevõte, aga selle ettevõtte ümber keerleb suur ökosüsteem,

puidutööstust, siis ma ei ole selles teemas nii sees, aga kindlasti on võimalik leida ajutisi lahendusi, ajutisi toetusmeetmeid, mis aitaks neil sellest kõige raskemast ajast üle saada. Kui on maha istutud ja vaadatud mingeid plaane ja öeldud, et ongi nii, et nüüd need mahud ongi sellised, järgmiseks kümneks aastaks ongi sellised, selline see kohanemine on, siis tuleb aidata selle kohanemisega hakkama saada. lööme nipsu ja ütleme, et nüüd kohanege. Tegelikult tähendab see lihtsalt tuhandete inimeste töötuks [jäämist], mis omakorda tähendab riigieelarvele kulu, eks ju, maksulaekumiste ärakadumist ja sotsiaaltoetuste suurenemist. Siis pärast vangutame pead ja hakkame järgmist suhkrumaksu leiutama, millega seda eelarvet ikka klappima saada. See on nii juhm! See on nii kilplaslik riigi ehitamine, et nutt tuleb peale. Aitäh!

ettevõtete asemel. Sellel võiks muidugi peatuda.Aga küsimus on mul väga konkreetne. Sinu hinnangul, kui mitut süvariigi paikapandud ja Reformierakonna või mõne muu nende käpiku juhitavat valitsust on veel Eestil vaja, et Eesti lõpetaks läbikukkunud riigina? Aitäh,

äppide maailma küll, kui ma ütlesin, et meil on vaja toetada päris investeeringuid, investeeringuid tootmisse, mitte pseudoinvesteeringuid, ja ütlesin ka, et sellega seoses tuleks ära lõpetada riiklikud investeerimisfondid nagu BaltCap. Need on lihtsalt põhimõtteliselt

meil küll vaja ei ole. Sealt tuleks meil raha välja võtta ja panna kuhugi kasumlikumasse kohta. Kui palju meil veel aega on, enne kui ühiskond täiesti kokku jookseb? Minu meelest me oleme tunnistajaks sellele, et meil ongi ühiskond täiesti kokku jooksnud või vähemalt jooksmas. Ega siin enam väga palju ruumi ei ole loosungite najal edasi sõita. Minu meelest tänane valitsus Eestis lõpetab sellega, et meil on kõikehõlmav üldine ühiskondlik kriis. See puudutab seda, et meil on lakanud toimimast kodanike usaldus riigi vastu, meil on lakanud normaalselt toimimast majandus, meil tegelikult ei toimi enam normaalselt julgeoleku tagamine, minu meelest siseturvalisus laguneb meil silme all ära. Ausalt, kui ma vaatan, kuidas iga natukese aja tagant tuleb teade mõne kõrgema ohvitseri kohta, vabatahtlikult ja ennetähtaegselt reservi või erru läheb, siis minu meelest Heremi võidukal juhtimisel ka meie riigikaitse tegelikult ei toimi enam.

tavalisest parempoolsest erakonnast vaat et pea vasakäärmuslikuks. Kui kunagi toetati erastamist ja ettevõtlust ja madalaid makse, neid isegi alandati, siis mingi hetk toimus murrang. Kui nad enne võib-olla uskusidki seda, et nad viivad Eesti viie rikkaima riigi sekka, siis täna me näeme ju risti vastupidist: kõiki mõistlikke investeeringuid pidurdatakse,

muljet avaldav olnud. Ma ütleksin, et peaaegu sama muljet avaldav kui nende komparteiliikmete transformeerumine tõsiusksetest marksistidest tõsiuskseteks liberaalideks

kõrgema rangi reformierakondlast, kes päriselt ise uskus seda viie rikkaima hulka jõudmise juttu. Aga ilus loosung oli ja mõnes mõttes ühiskonda innustav. innustav. Mis see põhjus olla võib? Minu hinnangul on põhjus, kõige kurja juur ikkagi Euroopa Liit ja Brüssel. Sealt on antud kammertoon ette: nüüd lammutame kapitalismi, nüüd ehitame hungveipingide abil roheutoopiat. Hungveipingid,

tänaval peksid surnuks endast targemaid inimesi, kuna neil ei olnud õiged hoiakud. Miljonites peksti inimesi surnuks kuuekümnendatel Hiinas hungveipingide poolt. Järgmisel kümnendil samasugune seltskond teismelisi tappis

Esialgu nad rahulduvad kliimastreigiga ja muude selliste asjadega, hävitavad kultuuripärandit, loopides kunstiteoste pihta igasuguseid asju ja muud taolist. Aga me näeme, et see instinkt on seal olemas.

või Washington või mõlemad korraga. Kui sealt öeldakse, et kapitalism on paha ja pange oma energiatootmine kinni ja ärge enam metsa saagige ja kuivendatud sood tuleb uuesti sooks teha, no siis tuleb teha. Ega meie asi siin kohapeal ei ole küsida, meie asi on teha. See on masendav. Leo

Milline on selles kontekstis sinu vaade kaitsetööstuse arengule? Meil on vaja uusi tööstusharusid. Kaitsetööstus suudab meil toota näiteks väga konkurentsivõimelisi droone, mehitamata maismaasõidukeid,

samamoodi suurtükimürske, mida meil läheb suurtes kogustes vaja. Millist rolli majanduse edasiviimisel võiks kaitsetööstus täita selles olukorras, kus nõudlus on kõrge? on kõrge? Selles punktis on kaks väga olulist, omavahel kokkupuutuvat, aga mõnes mõttes eraldi teemat. Üks on majandusteema ja teine on julgeolekuteema. Huvitav nüanss:

Loomulikult, me teame kõik, et meil on olemas oskusteave ja võimekus väga paljusid lihtsaid asju ise teha. Okei, õhutõrjerelvi me ise ei tee, eks ole, tanki ka võib-olla mitte, aga laskemoona ja droone oleme võimelised ise tegema. Ka keemiatööstuse tase meil veel üsna hiljuti oli selline, et oleksime olnud võimelised tegema ka lõhkeainet. See on valdkond, mis on kas ainult riigi investeering või siis riigi investeering koostöös erasektoriga. Aga sel juhul on see erasektor hästi kontrollitud, ja ütleme, piiratud taustaga investorid saavad osaleda.

ja isegi neile müüa, kui vaja on. Kindlasti peaks selle teemaga tegelema. Aga siia tuleb kohe suur rasvane tärnike juurde panna. Me kõik teame, et kui sa paned reformierakondlased tegelema lennundusega,

Esiteks võib sellest järeldada muidugi, et meil on käpardlik ja ebakompetentne valitsus, kes ise ka ei tea, mis ta teeb. Aga teiseks tuleb öelda, et ideoloogilises plaanis tänane valitsus, tänane Reformierakond soovib ühiskonda, kus inimestel on] autosid ja [inimestel ei ole] oma kodu. Kõik need maksud ju seda eesmärki teenivad ja nad isegi ei varja seda. "Sul ei ole vaja sõita selle autoga, sul ei ole vaja, et sul on peres kaks autot, sul ei ole vaja nii suurt autot!" Kuskil on meil mingisugused natšalnikud, kes otsustavad, millist autot mul on vaja. See on vaba ühiskonna vastand. Mina ei ole aruandekohuslane valitsusele, valitsus on aruandekohuslane kodanikule. Meie ei pea valitsuselt

Aga meeldiv on ühendatud kasulikuga või kasulik ühendatud meeldivaga. Lisaks sellele inimesed maksustatakse autodest See on mulle ideoloogiliselt täiesti vastuvõetamatu, et me maksustame inimesed kolhoosi. Seda tehti neljakümnendatel. Otseselt ei öeldud, et laseme teid maha, kui te kolhoosi ei lähe oma lehma ja hobusega, aga maksud olid sellised, et lõppkokkuvõttes need lehmad ja hobused võeti võlgade katteks ära ja viidi niisama kolhoosi. Minu meelest [on nüüd] sama protsess, lihtsalt elemendid on

MES‑i kaudu, Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaudu antud raha oli ju laen. See oli laen ja see laen tuleb juba tagasi. Maksumaksja ei ole kahju kannatanud. Maksumaksja on riski võtnud, jah, see on tõsi. Maksumaksja võttis riski ka siis, kui me toetasime Tallinkit, siis, kui me toetasime Porto Francot, Alexelat ja mis meil siin veel olid need asjad. Me võtsime võtsime riski. Esiteks oli see risk muidugi madal ja teiseks on tänaseks päevaks kõik need projektid näidanud, et riskid ei realiseerunud ja raha juba tuleb tagasi

kui me küsime, kui palju sealt raha on tagasi tulnud, siis vastus on, et mitte midagi. Mitte midagi. Kulud on aga kogu aeg peal, fondi haldamise kulud

aastat, kolm aastat, viis aastat, siis vastati, et ei, noh, natuke veel, oleme natuke veel, ei ole veel päris tuult saanud tiibadesse, oleme natuke veel. Ma millegipärast arvan, et kui me neid positsioone likvideerima hakkame, siis sealt tegelikult muhvigi tagasi ei saa.

Minul on jälle selline tunne, et kui me ei võta laenu, et enda infrastruktuur korda teha, seda tänapäevastada, energeetika korda teha, siis me jäämegi vaeseks ja lõpuks me elamegi suurte vendade armust, ja siis ei ole vahet, kas nad panevad selle kirja laenu või abina.

on. Tegelikult ma sõnastaksin selle niimoodi, et Kaja Kallase lehvivate lippude all me marsime ikkagi moldovastumise suunas. Isegi mitte Aafrika riikide mudeli, vaid moldovastumise suunas. [See riik] on korrumpeerunud,

jääb. Võib ka öelda, et Ukraina oli sellel rajal, aga lihtsalt Ukraina ressursside poolest, ka inimressursi poolest oli ikkagi nii suur riik, et seal enne sõda raha liikus päris palju ja raha seal teeniti päris palju. Aga

Kuidas on saanud Soome või Rootsi või Holland või Belgia jõukaks? Ikka nii ongi saanud, et nad on võtnud riigina laenu, et teha mingeid suuri asju, ja need suured asjad on teinud riigi majandust suuremaks. See riigi majanduse suuremaks tegemine makromajanduslikus mõõtmes tähendab seda, et inimestel on suuremad palgad, maksulaekumised on suuremad, ettevõtete võimalus midagi teha, mingit teenust pakkuda, mingisugust toodet pakkuda kasvab

see loogika olnud nihestunud, eriti näiteks Kreeka puhul. Eesti on ju sama näide, eks ju. Tuli euro, sattusime ebanormaalsesse rahapakkumise keskkonda, kõigile tundus, et nüüd võib võtta ja võib võtta lõputult ja nii palju, ei pea mõistlikult kulutama, sest raha on tasuta.

mis, tuleb välja, tegelikult ikkagi raha ei kanna. Rahal on hind ka. Aga selge on see, kui on selline paaniline

ajal. Tšill! Vaatame, mis selle rahaga tehtud on ja kui palju ta tagasi toob ja kui palju see majanduskasvu aitab. Kui majandus kasvab kiiremini kui võlg, siis tegelikult võlg väheneb. Ükskõik, et summa suureneb,

on vaja targalt teha. Tegime targa investeeringu õlitehasesse. Puhas rahamasin, lihtsalt tõmba lülitit ja raha hakkab tagasi tulema. Kaevandatakse meie enda ressurssi, puhas eksporditulu, maksutulu, keskkonnatasudega tuleb riigieelarvesse raha. No lihtsalt nagu arusaamatu, milline põmmpea saab võidelda sellise rahamasina vastu! Aga näe, neid on. Põmmpead istuvad meil Kliimaministeeriumis ja mujal ministeeriumides.

Aga tuumajaam tooks raha tagasi, sest kogu piirkond on elektrinäljas, energianäljas. Rail Baltic. Mitte kunagi ei hakka mingi rong seal sõitma. Selle aasta ja järgmise aasta eelarves 260 miljonit vist oli sellele ette nähtud. Lihtsalt mahavisatud raha. Täiesti mahavisatud raha! Selle asemel võiks ehitada välja maanteed, kus meil praegu on probleem, et liikluskoormus on ebanormaalselt suur. Sellest tulenev negatiivne mõju majandusele on mõõdetav. Tunnid, mida inimesed istuvad liikluses kinni, on kahju. Liiklusõnnetustes tekkinud tervisekahjustused, materiaalsed kahjustused on konkreetne kahju majandusele. Teeme need neljarealised maanteed valmis ja majandusel hakkab rohkem õhku olema. Nii et mina ei kardaks laenamist. Küll aga ei tahaks ma, et me laename raha lollilt ja [paigutame] seda raha lollilt.

välja tulla. On ka teisi asju. Aga kaks konkreetset suurt asja. Kas näiteks selle nii-öelda rohepöörde kontekstis on tegelikult üldse mõeldav majanduskriisist välja tulla? Minu parima arusaamise kohaselt on need kaks eesmärki omavahel ikka täiesti vastuolus: ühelt poolt piirata tarbimist, loobuda põlevkivienergiast, kõigest sellest, ja teiselt poolt saavutada majanduskasv. Ma lihtsalt ei näe, kuidas see saaks olla võimalik. Teine aspekt: sanktsioonid Venemaa suhtes. Kui me oleme siin Venemaa piiri ääres ja me oleme väga tugevalt nendest mõjutatud, siis kas nende jätkudes on see realistlik? Jaa. Esimene vastus on kindlasti, et rohepööre on on radikaalselt ühiskonna elatustaset, jõukuse taset vähendav poliitika. Täiesti selgelt, seda isegi ei varjata. Sulle ütlevad fanaatikud, hungveipingid ütlevad sulle näkku, et sul peabki vähem asju sul peabki vähem asju olema, sa peadki vähemaga leppima, tuba peab külmem olema ja pimedam olema, sõita pead vähem saama, sööma pead vähem saama, see, mida sa sööd, see peab kehvem olema, ikkagi prussakajahust. Üteldakse sulle otse ära see, et ei peagi nii hästi elada saama, nagu siiamaani oleme elanud. Minu filosoofia on risti vastupidine: käige kõik kukele, vastupidi, homne peab olema parem kui tänane. See on meie poliitiline filosoofia: homne peab olema tänasest ja eilsest parem. Iniminnovatsioon on see, mis on meid siiamaani toonud. Ega siis

ei kadunud hobuveokid [tänavatelt] ära sellepärast, et hobused said otsa, või ma ei tea, mis iganes, et ei olnud enam võimalik vankreid ehitada, vaid sellepärast, et tulid uued ja paremad asjad, oli innovatsioon.

nüüd nii on, et ega see kaubandus Venemaaga mingil moel enam ei taastu. Mõnes mõttes on see ikkagi hea asi, et siitmaalt edasi meil on mingisugune risk maandatud. Venemaa jääb meie naabriks niikaua, kuni päike tõuseb, aga mingid riskid on, mille maandamisega me saame ise hakkama. Kõik peale Kaja Kallase abikaasa on ikkagi põhimõtteliselt lõiganud oma kaubandussuhted Venemaaga läbi ja oma kahju sisse võtnud. Hea

Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Ja nagu moodne on öelda, head kuulajad siniste ekraanide taga! Mina keskendun oma ettekandes energeetikale ja sellele, mida Eesti võiks [teha] ja peaks tegema tulevikku vaatavalt. Ma sel nädalal oma ettekannet ette valmistades mõtlesin, et ma püüan rääkida rohkem energeetikast ja energiapoliitikast ning püüan vähem keskenduda üldistele üldistele poliitilistele seisukohtadele, kuigi kahtlemata on need asjad ääri-veeri seotud. Mõned faktid on hea üle korrata, enne kui asja juurde minna. Eesti tarbimine

tulevikku vaatavad prognoosid ennustavad elektritarbimise kasvu, millega peab loomulikult kaasas käima ka tootmise kasv. Eks sellel ole lihtne põhjus: nii kodumajapidamistes, aga veel rohkem ettevõtluses ja tööstuses liigutakse selle poole, et peamiseks energiaallikaks erinevate masinate käivitamisel on elekter. 2021. aasta seisuga oli Eestis installeeritud tootmisvõimsusi 2360

see jõuab tavaliselt kätte külmal talvepäeval, kui tuul ei puhu ja päikeseenergiat sellel ajal ka ei toodeta –, ja kui me vaatame seda, et juhitavaid võimsusi on meil 1700 megavatti, ja meenutame, et üks nendest juhitavatest võimsustest on 300‑megavatine Auvere jaam, mis tihti on remondis – sellel peatun pisut hiljem –, ning kui me sellest 1700 megavatist juhitavast võimsusest 300 megavatti siis me näeme, et me oma tiputarbimist ei suuda katta. Sellel hetkel paraku ka ühendused meid kuigivõrd ei aita, sest need riigid, kes meid aidata saaksid, on meie lähipiirkonnas, ja kui meie ilmastikuolud on sellised, et tuul ei puhu ja päikest ei ole, ole, siis on naabritel suhteliselt sama seis ja nendel endalgi on elektriga kitsas. Selle jutu kokkuvõte on, et me oleme Eestis jõudnud olukorda, kus me mitte isegi kriisisituatsioonis, vaid, ütleme, sellisel igal talvel kättejõudvas suure tarbimise momendil ei suuda ise endale elektrit tagada. Miks me oleme siia jõudnud? Ma arvan, et see retrospektiiv on oluline, enne kui minna perspektiivide juurde. Minu hinnangul me oleme siia jõudnud seetõttu, et pika aja jooksul on tehtud valesid otsuseid ja on jäetud tegemata otsused, mida oleks pidanud tegema. Mõned konkreetsed näited. Hakkan pihta põlevkivist. Selle energiaallika ideoloogilistest põhjustest lähtuv vaenamine on loonud negatiivse fooni kogu põlevkivisektorile, ja mitte ainult elektri tootmise mõttes, vaid me näeme seda ka põlevkivikeemia Ilmselgelt on olnud meie tegevus Euroopa Liidu suunal ebapiisav, tõestamaks, et meil on võimalik ja meil on ka vajalik, arvestades meie geograafilist asukohta,

Kui lahenduseks oleks olnud Kirde-Eestis asuvad Eesti Energia võimsused, siis oleks seal saanud lüüa kaks kärbest ühe hoobiga. Esiteks oleks sageduse hoidmise kulu olnud sellisel juhul võimalik suunata Eesti energiavõimsuste töös hoidmisesse ja meil oleks olnud ka tootmisvõimsus sellega [olemas].Peab ütlema, et Auvere jaama ehitamine oli iseenesest õige otsus, aga vale alamotsus oli seal

on mõnes mõttes väike probleem, sest detailplaneeringuga seotud küsimused lahendatakse ära ja õlitehast ehitatakse edasi. Suurem probleem sellega seotult on see, mida nüüd Kliimaministeerium on asunud tegema igasuguste ressursitasude ja ja põlevkiviõli tootmise maksustamise ideedega, mis on siia saali juba toodud. See paneb mind küll küsima, kas isegi juhul, kui põlevkivitehas valmis ehitatakse, see tulenevalt Kliimaministeeriumi tegevusest ka maailmaturul konkurentsis on. on. Välisühendused, ma ütleksin, on ehitatud vales järjekorras. Selgelt oleks pidanud raha panema Estlink 3 ehitamisse, enne kui ehitada kolmas ühendus Lätiga. Defitsiit meist lõunas on veelgi suurem. Kui me ise ehitame sinna piisavalt jämedad kaablid, siis see defitsiit paratamatult kandub meile üle ja sellepärast me näeme neid energiahindade väga suuri, drastilisi erinevusi näiteks meie ja Soome vahel. Paraku meie kahjuks.

Situatsiooni kirjelduse kokkuvõtteks toon ära nädal tagasi Eleringi juhi Kalle Kilgi "Esimeses stuudios" öeldud sõnad: "See on kuidagi levinud müüt, et meil juhitavat elektrivõimsust on vähe ja kohe, kui välisühendused kaovad ära, siis olemegi pimedas. Täiesti kindlasti mitte." Vaatasin täna hommikul möödunud aasta statistikat, mis puudutab riikide elektrieksporti ja ‑importi. Kõik kolm Balti riiki on importijad. Eesti impordib kusagil 0,8 teravatt-tundi, mis on natuke vähem kui 10% meie aastasest tarbimisest, Läti [impordib] 2,3 teravatt-tundi, Leedu 8,7 teravatt-tundi.

See on nüüd see baas, see on olukord, kus me täna oleme. Nüüd ma lähen plaanide juurde. Plaanid ma võtan kokku üsna lühidalt. Ma toon välja mõned tsitaadid Vabariigi Valitsuse ja Kliimaministeeriumi lehekülgedelt. Vabariigi Valitsuse lehel öeldakse: "Käesolevas energiakriisis…" Vaadake, huvitav, nad ütlevad, et on käesolev energiakriis, samal ajal Eleringi juht ütleb, et kõik on hästi. "Käesolevas energiakriisis peame tegema otsustavaid samme, et tõsta taastuvenergia osakaalu ja kiirendada sellega seonduvat asjaajamist." Riigikantselei juurde moodustati juhtrühm, kus "otsustati keskenduda tuuleenergia eelisarendusalade leidmisele ja loamenetluste kiirendamisele." Kliimaministeeriumi lehelt tuleb sellele lisa: "Arvestades Eesti elektritootmises toimunud kiireid muutuseid, on iseäranis suur vajadus uue taastuvenergia järele just elektritootmise sektoris. 2030. aastaks peab taastuvelektri tootmismaht ulatuma riigi elektri lõpptarbimise tasemeni." No ja siin me nüüd oleme. Loosungid on välja hõigatud, aga on terve rida asju, millest ei taheta rääkida. Tegelikult me võiksime sellest rääkida ja me peaksime sellest rääkima ja me peaksime sellest rääkima mitte niimoodi koalitsiooni ja opositsiooni rindejoont mööda, vaid siin võiks küll võtta suunaks sellise laiapindse ja konstruktiivse arutelu. Ma alustan sellest müüdist, et taastuvelekter taastuvelekter on odav. Sinna juurde veel tihti lisatakse, et päike ja tuul on ju tasuta. Vastab tõele. Aga need masinad, mis päikesest ja tuulest selle energia meie jaoks kasutatavaks muudavad, ei ole tasuta. Vaatasin Eurostati andmeid, ikka selleks, et tugineda kõiges ametlikele allikatele. Eurostati andmetest tuleb väga selgelt välja, et mida suurem on installeeritud tuule‑ ja päikeseenergia tootmisvõimsuste osakaal riigi tootmisvõimsuste portfellis, seda kallim Kusjuures selles statistikas võib olla veel, kuidas ma ütlen, tuult ja päikest soodsamas valguses näitav viga, sest tihti subsiidiumid ei kajastu elektri hinnas ja ka investeeringud elektrivõrku, mida on vaja teha, kui taastuvenergia osakaal seal kasvab, ei kajastu, need kaetakse maksurahaga. Kui ka need arvestada elektri hinda sisse, siis kindlasti see trendijoon või see korrelatsiooni diagramm muutub veel kahjulikumaks tuule‑ ja päikeseenergia suhtes. Asi, millest meile loosungites veel ei räägita, on ikkagi baasvõimsused. Jälle triviaalsus, aga tasub korrata, et päike ei paista kogu aeg ja tuul ka ei puhu kogu aeg ning seetõttu on meil vaja lahendusi, et tuled põlemas ja tööstus käimas hoida ka sellistel perioodidel, kui taastuvenergiat puudu on. Palju räägitakse salvestusest. See on selline tehnoutoopia. Tegelikult [ei ole] tõsiselt võetavaid salvestuslahendusi, kui välja arvata hüdrosalvestid, aga see on seotud jällegi geograafiaga.

See omakorda tähendab, et seda dubleerivat süsteemi ei kasutata maksimaalse efektiivsusega, mis muudab selle veelgi kallimaks. Sa käivitad seda ainult vahel ja siis sa koormad seda jälle alla. See tähendabki, et elekter on väga kallis.Mõnes mõttes olgu nii, kui me demokraatlikus riigis olemegi rahvalt saanud mandaadi, et olgu elekter kallis, sest me nii maailma päästmise või mingil muul eesmärgil. Mina ise olen sellele loomulikult vastu, aga ütleme hüpoteetiliselt, et otsustatakse nii. Aga siis meil peaks ikkagi olema väga selge otsus, millised need juhitavad baasvõimsused siis on, kui me hakkame massiivselt tootma suures mahus energiat tuulest ja päikesest. Sellest täna tuule[energia] edendamise diskussioonis ei räägita. Kiiresti toon siia kõrvale Saksamaa näite. Me võiksime õppida teiste vigadest. Saksamaa on paarikümne aastaga oma installeeritud tootmisvõimsused kahekordistanud. Väga suures osas on nende [energiatootmises Aga neil on Euroopa kalleim elektri hind ja kui Vene gaas kadus, sai selgeks, et taastuvenergia muinasjutul ei ole õnnelikku lõppu. Sakslaste puhul üks tähelepanuväärne asi siiski on ja see eristab neid meist: nad on rikkad.

hajusa ja kõikuva, selles mõttes, et ilmastikust sõltuva elektritootmise peale, siis me peame tegema väga suuri investeeringuid elektrivõrku. Ma olen püüdnud neid numbreid küsida väga erinevatest kohtadest. Vastust ma ei saa, öeldakse, et see on tõesti suur investeering.

kas algusesse või lõppu alati lisavad, et aga tuult ja päikest on ka vaja. Samamoodi, tuleb inimene tehnikaülikoolist, ta on väga hästi kursis sellega, kuidas põlevkivist võimalikult puhtalt energiat toota, aga ta ütleb, et kindlasti on tuule‑ ja päikeseenergeetikat ka vaja. See tekitabki ühiskonnas mulje, et kindlasti on vaja. Mina ütleksin, et kui energeetiliselt on üks teisest kordi või kümneid kordi tasuvam, energeetilises mõttes tasuvam, ehk sa paned ühe ühiku energiat sisse ja saad palju rohkem energiat tagasi, siis see, et administratiivselt on praegu tehtud nii, et rahaliselt on vastupidi, ei saa kaua kesta. Meil on ikkagi vaja kasutada energiaallikaid, mis meile

muinasjuttu sellest, et kõik hakkavad elektriautodega sõitma. Aega on, ma ei hakka siin numbreid tooma, Rahvusvahelise Energiaagentuuri lehelt on need väga lihtsalt leitavad. Need on tõesti nii [mitme]kordsed, materjalide vajadus kasvab nii suurelt, et kaevandamise ja rafineerimise maht peab kasvama tohutult ja see kõik põhineb fossiilsel kütusel. Jutt sellest, kuidas me päästame maailma,

Ma näen, et kaks minutit on aega, seetõttu liigun selle juurde, millised on Eesti valikud. Ma tarbimise poole pealt ütlen veel üht. Autode

minna selle üleilmse hüsteerilise ideoloogiaga kaasa, ehitada ennaktempos tuuleparke ja päikeseparke ning siis kümmekonna aasta pärast taibata, et raha on otsas ja elektrit ka ei ole, ja tõdeda, et tegelikult pidanuks õppima teiste vigadest ja arvestama sellega, mis meil endal olemas on. Viitan siin põlevkivile. Ma usun, et nende valeotsuste tulemusena lõpuks ongi meil madal elektri hind, sest tarbimine on väga madalale langenud, tootmisettevõtted on tootmise lõpetanud, suur hulk inimesi on ära kolinud ja me olemegi muutunud selliseks roheliseks nukraks ääremaaks,

Teine võimalus on tegelikult ka. Arvestades seda, et pikkade aastate jooksul on jäänud palju asju tegemata, võiks võtta veel aasta või poolteist, et asjad läbi kaaluda. See ei ole nii dramaatiline. Minu arust me peaksime võtma aja ja tegema sellise laiapindse plaani. See peaks katma järgmised valdkonnad: milline on 10–15 aasta pärast meie energiatootmise portfell, edasi, millisest allikast energiat tootvad ja ilmastikust sõltumatud energiatootmisvõimsused meil olemas on, ja kas neid on mahus, mis vastab meie tiputarbimisele nendel prognoosiaastatel, milline on meie elektrivõrk, kuidas see toetab Eesti majanduse ja eriti kõrge lisandväärtusega majandusharude arengut ja õitsengut, millised on välisühendused. Kui need otsused saab tehtud, siis saab teha järgmise taseme otsuseid ja luua raamistiku, et saaksid vabalt, ilma subsiidiumiteta tegutseda need, kes tahavad mingeid muid, alternatiivseid variante kaaluda. Ma vabandan, et ma lähen pisut ajast üle, mõnikümmend sekundit. Ma lihtsalt ütlen, et kiire otsusena võiks tegelikult välja öelda selle, et tulevikuvisioon lõpuks lähtugu millest iganes, kas meretuulest, põlevkivist või tuumaenergeetikast, aga järgmised

Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile on mitmeid küsimusi. Kõigepealt Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Te põgusalt puudutasite ka elektrivõrkudega seonduvat. Üks küsimus on jah see, millest meil seda elektrit toodetakse, aga teine murekoht on elektrivõrgud. Tänane koalitsioon ja eriti Reformierakond on selgelt viidanud, et soovitakse Eesti elektrivõrke erastama ja ärastama hakata. Siis me võime leida ennast õige varsti väga kõrgete võrgutasude lõa otsast või erastatakse-ärastatakse need võrgud üldse mõnele

neid, mis asuvad Elektrilevi valduses ja Eleringi valduses – võiksid olla ühes ettevõttes. Sealt edasi võiks arutada erastamise teemat, olgu siis

Ehk me peame tegema jõupingutusi, et nii ei juhtuks. Mis puudutab elektri hinda – teie küsimus oli põlevkivi rolli kohta selles, et elektri hinda hoida mõistlikul tasemel –, siis me jõuame tagasi kurva tõdemuseni, millest ma rääkisin oma ettekande alguses, et paraku me olemegi jõudnud kohta, kus kus kõik peab olema väga hästi, et me suudaks oma tiputarbimise katta. Ma näen, et põlevkivienergeetika vaenamisega on ka Eesti Energias, riigiettevõttes, jõutud selleni, et neid võimsusi ei ole hoitud sellisel tasemel korras, sest see on jällegi kulu, eks ole. See on nagu mingitpidi ettevõtte juhtimise mõttes arusaadav, et ei ole hoitud. Aga see ongi olnud riiklike otsuste küsimus, et see on nii kaugele lastud. Siin on jälle hea tuua Saksamaa näide. näide. See, et nad on rikkad, annab neile mõningaid eeliseid. Nad panid möödunud nädalal käima kivisöeelektrijaama 500‑megavatise tootmisvõimsuse, mis suleti aastal 2018. See jaam oli viis aastat seisnud, aga ta oli käivitatav. See tähendab, et kulutati raha et see jaam oleks käivitatav. Ma julgen väita, et kui meie oleks viis aastat tagasi teinud lausa sellise otsuse, et panemegi seisma, siis meil ei oleks täna enam midagi käivitada. Me oleme siin õnneks omaniku ootuste abil [andnud] Eesti Energiale [teada], kui palju nad peavad baasvõimsust tagama, ja see on siiski hoidnud need võimsused mingil määral alles ja töös. Mul on selline kuri kahtlus, et sellel talvel põlevkivi meid ära ei päästa ja rohkem tuleb oma lootused rajada ilmataadile, et väga külmaks ei läheks. See loomulikult riigi poliitikana ei ole kuigi arukas või turvaline ootus. Tõepoolest, Tõepoolest, aga ilmast see sõltub. Kui tuleb pikem külm periood, siis kindlasti me kõrgeid elektrihindu näeme, sõltumata sellest, kui palju meil oleks installeeritud tuule‑ ja päikesevõimsusi, sest need meid sellel hetkel ikkagi ei aita. Nii et

Mingis mõttes te oma ettekande lõpus vastasite juba ära sellele küsimusele, mida ma plaanin esitada. See seisneb selles, mis saab reaalselt pärast 2030. aastat, kui praegu kasutusel olevate plaanide kohaselt pannakse Narva elektrijaamad kinni.

mis siis kataks ära, kompenseeriks selle kaotuse. Oskate te öelda, milline on see väljavaade, et Eesti võiks saada tuumajaama, ja mis see kõige varasem aeg on, millal see plaan võiks realiseeruda?

Esiteks sellisel lihtsasti taibataval põhjusel, et rahale on tekkinud hind, need on väga kapitalimahukad projektid, ja teiseks sellepärast, et fossiilsed kütused on kallimad

siis see hind kajastub kohe ka nende tootmisvõimsuste loomise hinnas.Teine asi on see, et teatav võidujooks siiski käib.

Aga eks me näe, kuidas see seadusandluse muutmine läheb ja kui kiireks need protsessid saavad minna. Teiseks, niikaua, kui see võidujooks käib, on kuskil kolmeaastane periood, nii et kui täna tellid ja tahad parki ehitama hakata, siis sa saad vajalikud vahendid,

nagu tellid, kohe saadame laeva teele, siis see oleks väga suur ohumärk. See näitaks, et mujal maailmas on asi juba kokku kukkunud. Siis peaks kindlasti olema taiplikkust, et seda mitte teha.

kui tuuleenergeetikat arendava suure ettevõtte juht ütleb ajakirjanduse vahendusel midagi sellist, et me tahaks teile odavat elektrit pakkuda, aga riik ei anna raha.

Veel kord: ka tuumaenergia arendus on kapitalimahukas, raha hind kindlasti omab mõju ka seal.

dispuut teemal, kui soositud või mittesoositud tuumaenergeetika on. Aga 2030, seda ma julgen küll üsna veendunult väita, meil tuumajaamast veel elektrit ei tule, isegi kui asjad tuumaenergeetika mõttes positiivselt arenevad.

asukoha mõistes kõige soodsam selle tuumajaama asukohaks? See toob kindlasti kaasa kõrgepalgalisi töökohti. Mis on teie arvates üks võimalikke lahendusi? Aitäh! Ma tean, et tuumaenergeetika töögrupi plaan ja eesmärk on algusest peale olnud veel sellel aastal oma raportiga Riigikokku tulla. Aasta lõpp on lähedal. Ma ei ole viimaste arengutega kursis, ma loodan, et see siia tuleb ja ja siis tutvustatakse ka võimalikke asukohti. Seal, ma usun, on Riigikogul ka oma sõna öelda, et kus see soositud asukoht siis on. Ma selles mõttes ei tahaks kuidagi

Kirde-Eestis. Aga seal on kindlasti ka muid aspekte. Seal on vaja vett, seal on mingisugused keskkonnamõjud ja nii edasi. Ma siiski ootaks tervikvaate ära, mille, ma usun, see töögrupp [esitab]. Siis saaks selle asukoha asukoha üle arutada. Aga jah, puhtalt elektrivõrgu ülesehitusest lähtuvalt oleks justkui kõige lihtsam teha ta sinna. Mis puudutab salvestusvõimsusi, siis nagu ma ka enne ütlesin, suures mahus akusalvestusvõimsuse tehnoloogiat, mis oleks sellise hinnaga, et ühiskond seda elektrit osta jaksaks, tegelikult veel ei ole. Väiksemas mahus on tõesti võimalik teatud tippe justkui lõigata ja stabiliseerida, väga head on hüdrolahendused, aga jällegi, need on eriti head, kui sul on looduslikud eeldused selle jaoks, nagu Norras fjordid või Austrias mäed. Efektiivsuse mõttes iseenesest on väga huvitav, energeetilise efektiivsuse mõttes, see Paldiski salvesti projekt. Aga jällegi,

seal, ma arvan, eksperdid saaksid ka semantika üle pisut vaielda, mida juhitavus tähendab. See kindlasti ei ole nii juhitav, nagu on gaasijaam või kütteõlile tuginev jaam, piltlikult öeldes, et keera võtit ja ja jaam käib. Aga kindlasti on tuumajaam juhitav selles mõttes, et sa saad seda ikkagi piisavalt kiiresti alla ja üles koormata. Jällegi, efektiivsuse küsimus. Kui me läheme ilmastikust sõltuvate tootmisvõimsuste peale suures mahus, siis me peame ehitama kõrvale süsteemi, mis on vähemasti nii võimas, et katab meie tiputarbimist. Tiputarbimisel ei maksa lähtuda sellest 8,5 teravatt-tunnist, mis meil täna on, sest tarbimise poole pealt

ainult mingil osal aastast ja lisaks insener-tehnilises mõttes koormad alla ja üles, siis nende käivitamise kulu on suur. Elektri hind on kindlasti selliste topeltsüsteemide puhul väga kallis. Ma ütlen veel kord, et tuleks selge sõnum öelda energeetikutele Kirde-Eestis, et katlad tuleks

puhul tekkivast elektripuudusest üle saada, aga senikaua on ju ettevõtetel vaja ellu jääda. Täna me räägime ju majanduskriisist väljatulemise meetoditest. Energiakriisi ajal pakuti eraisikutele teatud lahendusi, lahendusekesi võiks öelda. Aga mida me teeme niikaua ettevõtetega? Kas on mingisugust mudelit, mis võiks aidata praegust pankrottide lainet

Jälle tulen alustuseks selle juurde, et sakslased on meist palju rikkamad. Nendel on ka seda akumuleerunud kapitali. Nad jaksavad palju kauem hoida elus midagi, mida nad on otsustanud elus hoida ettevõtluse mõttes, toetada ka inimesi ja nii edasi. Eestis on minu arvates oluline teha julgeid otsuseid ka selles asjas, millised on meie jaoks võtmetähtsusega majandusharud. Metsatööstuse esindaja Metsatööstuse esindaja käis meil täna siin kõnelemas, ta näitas ka numbritena, kui suur osa meie SKP‑st sealt tuleb, kui palju inimesi seal tööd saab ja nii edasi. Mida ma tahan sellega öelda? Alati öelda? Alati on raske, kui sinu juurde, kui sa oled valitsuses, tulevad inimesed kõigist sektoritest, sest raske on kellelegi öelda, et sina pead ise hakkama saama, me fokuseerime oma toetuse

et iseennast juukseidpidi soost välja tõsta, piltlikult öeldes. Muidugi, valitsus saab teha seda, et jätta ära kõikvõimalikud koormised nii maksude kui ka muude tasude ja regulatiivsete muudatuste näol, mida ettevõtjate õlgadele laotakse, mis on juba kehtestatud ja mida siia tullakse kehtestama. Sellise majanduslanguse ajal, nagu praegu on, minna veel ise ettevõtjaid kägistama ja oma inimeste elu raskemaks tegema – see on minu jaoks täiesti arusaamatu. Ma küsin enda käest iga päev, mis võib olla selle valitsuse eesmärk. Üks vastusevariantidest, mis mul on lauale jäänud, on see, et aga äkki ongi ideoloogiast hullutud. Kui sa ettevõtluse ära kägistad ja inimeste elu raskemaks muudad ning paljud kolivad minema, siis ju lähebki mõnes mõttes rohelisemaks. Ma siin kliimaminister Michalilt küsisin, et kui nad kaevandustasudega tahavad mürgeldama hakata, kas nad on siis teinud mingisuguse mõjuanalüüsi näiteks tee-ehituse kohta, kui palju seal kulud võiksid kasvada. Lisaks me kuulsime siin ka tee-ehitaja väga sisukat ettekannet, mis puudutas seda, et kuna rahastus on planeeritud nii palju kukkuma, siis tee-ehitus on nagunii väljasuremiskursil. Aga ega ma ei saanud ju ministrilt vastust, mis oleks puudutanud numbreid. Ma sain vastuse, mis rääkis sellest, et aga kas teile siis ei meeldi Eestimaa ilus loodus. Meeldib küll. Aga me ei tohiks ikka inimesi ära unustada. Veel kord: paar päeva tagasi sai ka sellest siin räägitud, et nendes riikides, kus inimesed elavad paremini, läheb üldiselt ka loodusel paremini. Aitäh, hea ettekandja! Kuna kõikide märkide järgi me kella üheks tänast arutelu lõpetada ei saa, siis on istungi juhatajale laekunud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepanek istungit pikendada päevakorrapunkti ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14‑ni. Ma panen selle ettepaneku hääletusele. Asume hääletuse ettevalmistamise juurde.

Austatud Riigikogu, panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada tänast istungit päevakorrapunkti ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14‑ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 12 Riigikogu liiget, vastu 7. Aga, head kolleegid, kuna meie

Kas me jätkame seda kahe nädala pärast, kas me jätkame seda reedel, teeme täiendava istungi? Mis siis saab? Hea kolleeg, kui olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu katkeb, siis järgmisel nädalal või meie järgmisel töönädalal seda päevakorda ei lisata. Sellisel juhul see arutelu lihtsalt katkeb.Aga hea ettekandja Rain Epler on kõnetoolis tagasi ja Rain Eplerile on veel kolm küsimust. Martin Helme, palun! Aitäh! Ma tuleksin tagasi selle energeetilise tasuvuse ja rahalise tasuvuse juurde. Oma ettekandes ma ütlesin ka, et elektri hinna allatoomine on põhimõtteliselt regulatiivne otsus, meil ei ole mõtet rääkida siin puistata puru silma inimestele või üksteisele, et meil on mingi elektriturg ja seal turul läheb hind paika. See on puhas regulatiivne otsus. Ma küsiks või paluks, et sa veel kord teeksid puust ette ja punaseks, nii et tädi Maali ka aru saaks: mis mõttes meile seletatakse siis, et päike ja tuul on odav ja põlevkivi ja tuuma[energia] on kallis? Kuidas nad selleni jõuavad? Aitäh Aitäh hea küsimuse eest! Ma hakkan siis sellest päikese‑ ja tuule[energia] odavusest pihta. Kõigepealt, Euroopa ametlik statistika. Mida rohkem on installeeritud päikese‑ ja tuulevõimsusi riigi tootmisvõimsuste hulgas, seda kallim on selles riigis elekter. statistikud ja ka muud teadlased mulle öelda, et korrelatsioon ei pruugi ilmtingimata tähendada põhjuslikkust. Ega ma neile ju lõpuni vastu vaielda ei saa, aga see korrelatsioon on piisavalt tugev, et see siiski välja tuua.Teine tuua.Teine asi. Mis puudutab seda infrastruktuuri, mis on vajalik ilmastikust sõltuvate energiatootmisvõimsuste töös hoidmiseks nii võrgu näol kui ka baasvõimsuste näol, mis on sisuliselt topelttootmisvõimsused,

siis sa oled kulutanud kaks korda rohkem raha, lihtsustatult öeldes. Ega energiatootmine selles mõttes erinev ei ole, kaks masinat on kallim kui üks masin.Lisakomponent selles kalliduses on see, et

vaidleme teemal, kas põlevkivielektri tootmise tegelik hind ilma CO2‑kvoodita on 5 või 50 eurot, siis tegelik Excel kisub sinna 5 poole, ametlik Excel räägib rohkem 50‑st. Aga isegi selles valguses, kui see on 50,

Nii see pilt paistabki. Veel kord ütlen, et minu hinnangul, kui on mingisugune energiatootmise viis, kus 1 ühiku energia kulutamine toob sulle tagasi näiteks 70 või 80, ja on teine energiatootmise viis, kus 1 ühiku energia kulutamine toob sulle tagasi 5 või 15, siis väga pikalt ei ole võimalik üleval hoida süsteemi, kus see, mis energeetiliselt sulle vähem tagasi toob, on odavam kui see, mis energeetiliselt

ka insener-tehniliselt või tootmisvõimsuste mõttes mänginud natuke kehva olukorda. Sellepärast ma ütlengi, et kui täna teha otsus, siis tuleks see ka väga selgelt sõnastada ja öelda, et hea küll – sellega on ka põlevkiviga seotud teadlaskond, energeetikud kõik nõus –, liigume põlevkivist elektri tootmiselt pigem keemilise väärindamise poole. Seal on seesama õlitootmine, aga tegelikult on veel tohutu hulk tooteid, mida saaks põlevkivist toota. Nõus, liigumegi, võtamegi selle suuna. Aga minu arust oleks aus see välja öelda ja siis ka selles suunas tegutseda. Ma julgen väita, et ka investeeringud oleks palju mõõdukamad, kui need võimsused taastada nii suures mahus, et me enda vajaduse ära katame. See on see koht, kus puhtalt näiteks CO2‑kvoodi hinnast loobumisest või selle kohe kompenseerimisest ainuüksi ei piisa, sest meil on juba tootmisvõimsust puudu. Aitäh! Aitäh, härra eesistuja! Hea Rain! Rahvasuus öeldakse, et ära hoia mune ühes korvis. Kas sul on andmeid, kas Eestis üldse on läbi viidud mingisugune selline kompleksne uuring, missugustest erinevatest energiaallikatest me võiksime toota elektrit ja ka sooja? Ma ei räägi ainult põlevkivist ega tuuleparkidest ega päikeseparkidest, ma räägin ka koostootmisjaamadest, ma räägin hüdroenergiast, ma räägin geotermaalenergiast. Mina ei ole insener, kindlasti neid variante on veel. Kas selline ülevaade on kunagi tehtud, kas see eksisteerib ja kas on ka mõeldud, kuidas seda rakendada? Ma näen, et puhtalt ka julgeolekupoliitiliselt on äärmiselt oluline, et meil oleks energia‑ ja soojatootmine hajutatud ja oleks võimalik katta ära ka nendesamade Narva elektrijaamade mahavõtmise või ülevõtmise puhul suurem osa elanikkonna vajadusi. Aitäh!

et kui me palju tuult ja päikest lisame, siis milline raha tuleb investeerida elektrivõrku ja pluss nendesse baastootmisvõimsustesse. Neil seda vastust rahas ei olnud ja ma ei oska ka praegu öelda, kas kas nad olid arvestanud, et me kogu selle kompenseeriva vajaduse lahendame ära näiteks välisühendustega. Ma usun, et tänane geopoliitiline olukord

lõuna poolt, Lätist, aga see on väga hea näide selle kohta, et kaablitega võib üht-teist juhtuda. Ehk minu arust peaks riik enda energiajulgeolekut ikkagi planeerima nende võimekuste raames, mis on riigi sees olemas või mis on siia loodavad. Nii et on olemas uuring,

Selle kõige taustal jääb minule küll selline mulje, et meil tahetakse üldse energiatootmine ära lõpetada, nii fossiilkütusest kui ka alternatiivsetest ehk taastuvallikatest.

ei pruugigi olla 10–15 aasta perspektiivis vale mõte kasutada põlevkivi millekski, mis rohkem lisandväärtust loob. Aga sellisel juhul peaks meil olema mingi alternatiiv sellele ja me peaksime selle alternatiivi suunas juba täna jõuliselt liikuma, sest muidu me

loodussõbralik viis elektri tootmiseks. Aga segased lood on sellega, ma pean tunnistama. Need otsused, see pingpong on käinud juba vist ikka julgelt rohkem kui kümme aastat, kas tamm lõhkuda ja hüdroenergia tootmine lõpetada või siis mitte lõhkuda. Otsuseid pole tehtud.

ma küsin siia otsa, kuivõrd minu hinnangul selline ettevõtmine on risti vastuolus meie rahva heaolu taotlusega, millest peaks ju valitsus oma tegevuses lähtuma: kui suureks te hindate tõenäosust, et sellise plaani elluviimine lähtub lihtsalt sisuliselt kuritegelikest motiividest? Mingi seltskond soovib selle niinimetatud rohepöörde käigus, kus liigutatakse ju sadu ja sadu miljoneid ja isegi miljardeid eurosid, roppu moodi rikastuda ja teha seda lihtsalt meie rahva parimate huvide arvel. Siin ei olegi küsimus selles, et nende nägemus sellest, kuidas teenida rahva heaolu, on teistsugune, vaid sellist taotlust tegelikult ei olegi, taotlus on sootuks teistsugune. No vot. Siin on küsimusel selles mõttes kaks poolt. Ma oleksin võib-olla ettevaatlik siin millegi kuritegelikuks nimetamisega, aga ma näen, et selgelt on üle maailma üks lobigrupp suutnud veenda riikide otsustajaid selles, et tuleb maksumaksja raha suures mahus suunata nende tegevusse, ja seda siis nimetatakse äriks ja ettevõtluseks ja kõigeks muuks. Iseenesest nendele, kes lobi teevad, ma ei oskagi midagi ette heita. Ettevõtja nii tegutsebki, ta proovibki saada endale paremaid tingimusi, lisaks sellele, et ta sisemiselt proovib efektiivsem olla ja nii edasi. Küll tõesti riigivalitsejate poolt vaadates, et kui need, lihtsustatult öeldes, rahakraanid või ‑joad niimoodi juhtida, siis seal on juba kuritegelikku elementi juures. Riigivõim peaks tasakaalustama neid erinevate lobigruppide huvisid ja tegema seda tõesti elanike huvidest lähtuvalt. Aga mis puudutab seda, kas

meelsuse kasvatamisest ja suunamisest. See oli põhimõtteliselt nagu mahakirjutus sellest, mida ma ise nägin, kui ma lapsena koolis käisin, kui olid pioneeritoad, pioneerijuhid, see meelsus. Lihtsalt kogu see punavärk oli asendatud rohevärgiga.

tegelikult on villased sokid okei jahedas toas ja miks neid teid vaja on, muru peal saab ju jalutada ja hobusega sõita. Selles mõttes nagu hinnata seda, kuhu see rahva meelsus suudetakse välja viia … Aga noh, inimloomus seal sees [on ju endine]. Ka kõigis meelsuskontrolliga riikides on ju alati juhtunud, et tekib kohe eliit. "Loomade farm" on selles mõttes väga hea näiteraamat. Kohe tekib keegi, kes ütleb, et ta peab sellepärast diivani peal magama ja lennukiga lendama, et tema toob meile kõike seda head ja selle tõttu on tal raske töö ja siis ta peab igasuguseid hüvesid saama. Inimloomus on jah paraku selline, et avalikult räägitakse ühte juttu, aga oma elu kiputakse elama teistmoodi.

tehakse ilus nägu ette ja räägitakse, et küll see rohepööre on tore, pärast saunalava peal kirutakse või kuskil oma päevikus ollakse negatiivsed. Aga rahva meelsus väljendab seda, mida kodust väljas räägitakse. Tont seda teab, kuhu see välja viib, kui mingit suurt muutust ei tule. Aitäh!

Head päeva jätku!